Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Aha, preden preidemo k razpravi, želi še predlagatelj. Aleksander Reberšek ima besedo. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Tisto, kar bi želel najprej povedati, je to, da me ne prikazujte kot nasprotnika priseljencev, ljudi, ki so prišli živet v našo državo. Tako kot vi, tako kot številni državljani, imam tudi sam veliko znancev, prijateljev, ki prihajajo iz ene izmed bivših republik SFRJ. Bom pa v nadaljevanju povedal, s čim imam težave. Najprej se moram obregniti ob besede poslanca Vatovca, če ga je zmotil samo ž od Župančiča, je še tako v redu, pa vendar, ko nimaš nekega argumenta, začneš dajati neke nalepke. Ena izmed teh nalepk je bila tudi neka turbo folk ali ne vem kaj je že tam govoril, ob tem pa bi rad jasno in glasno povedal, da ste vi pripeljali ta zakon v Državni zbor in in mi v Novi Sloveniji se samo odzivamo. Naj bomo tiho, ko ste pripeljali tak zakon v Državni zbor? Rekel je, da je to laž, da se bodo morali učitelji naučiti albanskega jezika, da je to laž, kar sem jaz rekel, pa vendar, če ne želite, da bi se priseljenci naučili slovenskega jezika, kdo se bo potem naučil enega jezika, da se bomo lahko skupaj sporazumevali? Zakaj Zakaj ste potem umaknili sporni 5.a člen, če pravite, da je vse to laž? Govorite, da je to neka naša predvolilna kampanja. Ni res, to je vaša predvolilna kampanja. Še enkrat poudarjam, vi ste ta predlog zakona prinesli v Državni zbor. Ko je govora o referendumih, očitno lahko v svobodi samo vi v koaliciji predlagate pobudo za referendum, mi v opoziciji pa tega ne smemo. Slišal sem poslanca Vatovca, ki je rekel, da ta zakon ne prinaša Zakaj ste ga potem sploh predlagali? Seveda prinaša dodatne pravice, financiranje društev in dodatne naloge ministrstva. Poslanka Svobode je tam govorila, če sem prav razumel, kako naši državljani učijo slovenskega jezika v nekih drugih državah. Ključno je zdaj tukaj vprašanje, kdo to plača. Najverjetneje ne tista država, v kateri prebiva slovenski državljan, bom potem kasneje tudi to dokazal, da takšne pravice, kot jih imajo priseljenci v naši državi, jih naš slovenski državljan v v tujini enostavno nima. Ko ste brali ustavo, ustava prepoveduje diskriminacijo, vi pa z zakonom diskriminirate določene narodne skupnosti proti ostalim, ki jim ne dajete teh pravic, kot jih dajete določenim skupnostim. Toliko o tem, en kratek odziv. Rad bi pa povedal naslednje. Koalicijski poslanci, kolikor sem razumel, ste napovedali, da ne boste podprli naše pobude za referendum, važno pa je, da ste vi izglasovali, da boste na dan evropskih

in Levico. Vaši referendumi so lahko, naši referendumi, tisti, pri katerih gre za obstoj našega naroda, takšni referendumi pa v svobodi seveda niso dovoljeni.

da mora ministrstvo za šolstvo omogočiti tujim učencem, da se v naših šolah učijo materinščine, plačnik pa je seveda slovenski državljan, slovenski davkoplačevalec, zato smo tudi dali pobudo za referendum. Če citiram ta sporni 5.a člen, ob dejstvu, da ste ga zdaj dali ven pod našimi pritiski: »Ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, opravlja naslednje naloge: omogoča osnovno in srednješolsko brezplačno učenje maternega jezika in kulture v okviru fakultativnega ali dopolnilnega pouka ali interesne dejavnosti razširjenega programa šol za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.« In še naprej, člen je sicer daljši, ne bom zdaj celega citiral. Se pravi, vi ste ta člen pripeljali v ta zakon, kjer bi se na naše stroške priseljenci učili svojega maternega jezika, s tem pa imam sam osebno tudi zelo velike težave. Naj povem še eno dejstvo,

in izobraževanje.« Veste, to pa je še vedno v zakonu, to je ostalo. Tukaj je treba ene stvari zelo argumentirano in tudi zelo jasno razložiti ljudem, ker ljudje bežno spremljajo politiko in niso z vsem seznanjeni, zato jim je treba povedati tudi določena Slovenija je med državami, ki že zdaj najbolj poskrbi za manjšine in za narodne skupnosti. Že sedaj JSKD financira projekte priseljencev bivših republik SFRJ, učenje maternega jezika v okviru dopolnilnega pouka, medijske vsebine. Leta 2011 je bila celo sprejeta deklaracija, s katero smo zagotovili določene pravice pripadnikom narodnih skupnosti SFRJ, celo več, na leto so dobili 150 tisoč evrov, ta vlada jim to dviguje na 300 tisoč evrov. Zdaj pa dejstva. Analiza Dejana Valentinčiča, primerjava ureditve bivših republik SFRJ. Tisto, kar želim poudariti, je, da tako kot mi dobro poskrbimo za priseljence, tako nobena bivša republika SFRJ ne poskrbi za slovenskega državljana, roko na srce. Sofinanciranje izvenšolskih tečajev materinščine, pazite zdaj, Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi v Sloveniji – Slovenci na Hrvaškem – ne, Slovenci v Srbiji – ne, Slovenci v Bosni – ne, Slovenci v Črni gori – ne, Slovenci v Makedoniji – ne in Slovenci na Kosovu – ne. Še enkrat, Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi v Sloveniji sofinanciranje izvenšolskih tečajev materinščine. Naslednje, financiranje kulturnih dejavnosti v večini držav bivše SFRJ – ne. Poučevanje jezika v šoli kot del osnovnega šolskega kurikuluma v večini držav bivših republik SFRJ – ne. Razumete, kaj želim povedati? Tako dobro kot mi poskrbimo za bivše pripadnike SFRJ, tako za slovenskega državljana v bivših republikah SFRJ enostavno ni poskrbljeno. V nobeni drugi državi nekdanje Jugoslavije slovenska manjšina nima takšnih pravic, kot jih že danes pri nas uživajo pripadniki teh skupin. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je država za tuje državljane bivših republik SFRJ storila že dovolj. Kaj, če bi se vi mogoče ukvarjali s tem, kako boste izboljšali življenje naših državljanov in vseh ljudi, ki živimo v Sloveniji? Ne vem, pred volitvami ste obljubljali 30 tisoč stanovanj,

ste jih za 450 tisoč evrov! In še eno drugo stvar bi izpostavil, edina slovenska šola v Južni Ameriki mora za svoje delovanje zbirati denar prek Karitasa.

Treba je zelo pošteno povedati, ker me res želite danes umazati, kot da sem največji nasprotnik vseh priseljencev, pa ni tako, ampak bom na zelo preprost način razložil, za kaj gre. Moja svakinja živi v Nemčiji. Doma za mizo, v hiši se pogovarjajo slovensko, in to se mi zdi čisto normalno, tako kot se bi ena druga družina pogovarjala v svojem jeziku, ampak ko gre svakinja na ulico, ko gre v službo, ko gre v trgovino, se pogovarja nemško. Točno to pričakujem od vseh ljudi, ki pridejo živet k nam, ne da se bom jaz zdaj njim prilagajal. Oni se morajo prilagoditi jeziku države, v kateri prebivajo, in to pričakujem od te države, od te nesposobne vlade. obstajata dve poti, kot sem povedal. Ena pot je ta multikulti, to, kar podpira koalicija, vlada Roberta Goloba, to lahko zdaj spremljamo po predmestjih večjih mest, nemških, francoskih, švedskih in tako naprej, vidite, kam je ta multikulti pripeljal. V Novi Sloveniji pa menimo, da to enostavno ni prava rešitev. Prava rešitev je integracija tujcev, da tujce naučimo slovenskega jezika, da se vključijo v našo družbo. S tem ni nič narobe, da zagovarjaš slovenski narod, jezik, domovino, naše prednike in tako naprej. Na to moramo biti vsi skupaj zelo ponosni in nas ne sme biti sram, če zagovarjamo vrednote naše države. Tukaj je Slovenija, tukaj se govori slovenski jezik. Vsak, ki pa pride živet in delat k nam, pa od njega upravičeno pričakujem, da se bo naučil slovenskega jezika. Celo več, morali bi sprejeti tudi našo kulturo in naše običaje. Meni se zdi to povsem normalno. Vsled

Ona je zelo dobro povzela. Veste, jaz ljudem večkrat rečem, ne igrati na prvo žogo, ker mogoče je neka zadeva všečna na prvo žogo, resnica pa je skrita zadaj in mnogokrat je tako. Na nek način izpade, da v koaliciji pomagate tujcem, priseljencem, ki pridejo živet k nam, pa jim ne pomagate, otežujete jim stvari. Pomagamo jim mi v Novi Sloveniji, bom tudi razložil, zakaj. Ta gospa učiteljica, ki je Albanka in uči na osnovni šoli, je zelo lepo povedala: »Ne učiti naših otrok albansko, ker albansko znajo, naučite jih slovensko!« Tega pa ne znajo.« Zakaj? Otrok, ki ne zna slovenskega jezika, ne bo dobil primerne izobrazbe, ne bo dobil primerne službe in ne bo dobil primerne plače. Otrok, ki se bo naučil slovenski jezik, bo lahko dobil primerno izobrazbo, kasneje primerno in dobro plačano službo in bo imel dobro plačo. Ali ni to nekaj, k čemur moramo vsi težiti, da bodo naši državljani imeli čim boljšo plačo, čim boljšo

dajte naše otroke naučiti slovenskega jezika. Jezik je pogoj za integracijo, znanje jezika, da bodo lahko nadgrajevali svoje znanje in pridobili službo in kasneje, tako kot sem rekel, tudi dobro plačo. V Novi Sloveniji smo si za to ves čas prizadevali, večkrat smo že vložili Zakon o osnovni šoli in te pripravljalnice, s katerim smo želeli, da bi ti otroci, ki res ne znajo govoriti slovensko, to je v osnovnih šolah res problem, ti otroci govorijo miks treh jezikov, se pravi materni jezik, slovenski in angleški in na tak način se potem tudi sporazumevajo. Tudi o tem sem že govoril, verjetno s tem niste seznanjeni, pa bi bilo mogoče dobro, da pokličete kakšnega ravnatelja, da greste vprašat malo kakšnega župana, tudi vaši levi župani vam to govorijo, ampak vi ste tako, čez eno uho noter, čez drugo ven in jih pač enostavno ne slišite. Te pripravljalnice bi tem otrokom pomagale. Otrok, ki ne zna slovenskega jezika, bi se v teh pripravljalnicah intenzivno eno leto učil slovenski jezik, da bi pa ohranil ta socialni stik, pa bi hodil na glasbeno vzgojo, športno vzgojo in likovno vzgojo. Ne boste verjeli, spoštovane državljanke in državljani, koalicija je temu nasprotovala, koalicija je temu že večkrat nasprotovala, vprašajte jih, zakaj. Predlagali smo tudi amandmaje skozi ta predlog zakona, ki je bil, dodatne tečaje jezika za otroke, pa tudi za starejše, ampak nič od tega na žalost ni bilo sprejeto.

Vprašajte se, zakaj, kdo vodi danes Ministrstvo za kulturo, zato da bodo lahko točno nadzirali, komu in koliko denarja bodo dali. Ne me prepričevati, da je drugače, ker vam enostavno ne verjamem. Povedal bi še to, da gre enostavno v tem primeru za zelo nesposobno vlado in zelo nesposobno koalicijo. Ne rabite odkimavati, ampak je dejstvo. Nekateri bi si želeli tako močno koalicijo, kot jo imate vi, 55 vas je, spreminjali bi svet, ne samo Slovenije, resnično bi lahko sprejemali v tem hramu demokracijo, ki bi bila v prid naših državljanov, ampak ste totalno nesposobni. Ker ste nesposobni, ste si dali tudi tri referendume na dan evropskih volitev. V Državni zbor nosite take zakone, kot je ta današnji, da nagovarjate naše priseljence v smislu, kako jim želite dobro, ampak povedal vam bom, da dobim številna elektronska sporočila, številne klice tudi mojih znancev ali pa takih, ki jih bežno poznam, in rečejo: »Aleks, saj ti veš, da jaz sem Srb, kajne? Ampak nekaj ti povem. Moj otrok se bo učil slovenskega jezika v osnovni šoli.« Zakaj vam to pravim? Zato ker popolnoma razume, kaj želimo mi s tem doseči. Dajmo učiti ljudi, ki tukaj živijo, ki pridejo živet k nam, slovenski jezik, da se bodo integrirali v našo družbo, da bodo enakovreden del te družbe. To je prepoznala tudi gospa učiteljica, ki je po rodu Albanka, in to želimo narediti tudi mi. O integraciji se je pač treba resno pogovoriti. resno pogovoriti. Kot sem prej rekel, ali bomo šli potem po tej poti multikulti ali pa bomo šli po tej drugi poti, ki jo predlagamo tudi v Novi Sloveniji. Pobuda za referendum je kot nalašč za to, za to, da bodo naši državljani povedali, kaj si želijo, ne pa da danes tukaj poslušamo, kaj si želita Levica, Svoboda in tako naprej. Vi imate neko drugo računico, kot jo imajo naši državljani. Hvala.

Glede na to, da so bili v prejšnjih vladah tudi oni koalicijski partnerji, vidim, da v Sloveniji marsikaj niso popravili v njihovem času. Tako da lepo prosim, da ne govorimo, kdo je bil sposoben in kdo ni bil sposoben, ker dejansko nismo nesposobni in smo že veliko naredili. Dobro.Upam, da smo slišali, da ne žalimo drug drugega, vsi smo sposobni, zagotovo, za marsikaj. Kolegica Andreja … /

bistvu vsebina tega zakona, če bolj na splošno rečemo, ureja obseg in način uresničevanja kulturnih pravic, to so ene izmed človekovih pravic, ki jih spoštuje vsaka demokratična in enakopravna država. Gre torej za pravice, kot ste že prej rekli, ki se v praksi že izvajajo. Pravice, ki so zapisane v deklaraciji iz leta 2011, jo je podprl Državni zbor, in razlika je seveda v tem, verjamem, da deklaracija izraža visoke standarde in načela, recimo tukaj na področju kulturnih pravic, ampak vseeno je deklaracija samo smernica za oblikovanje politik, pravnih standardov, določenih praks, ni pa pravno zavezujoča, kar pomeni, da ni neposredno izvršljiva in ne ustvarja pravnih obveznosti za državo. To pomeni, da je namen tega zakona, če pravite, da že tako ali tako uživajo te pravice, da se zagotovi pravna zaščita za narode bivše Jugoslavije, da jih ščiti pred diskriminacijo na podlagi kulturne identitete, jezika in vseh ostalih kulturnih značilnosti, kar povečuje v naši družbi enakopravnost, strpnost, pravičnost in harmonično sobivanje. S tem predlaganim zakonom tako ali tako izpolnjujemo politično zavezo Državnega zbora in na pravno ureditev kulturnih pravic torej ne glejmo kot na grožnjo, ampak kot pomemben del procesa, ki bogati naše okolje. Ker se tega v stranki Gibanje Svoboda zavedamo, smo seveda ta zakon tudi vložili in podprli. Sedaj pa prehajam na referendumsko vprašanje. Dobro prisluhnite in udobno se namestite. Citiram: »Ali ste za to, da Državni zbor sprejme Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, ki pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji priznava posebne kulturne pravice, med drugim pravico do uporabe maternega jezika in pisave, možnost učenja maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah, ki se financira iz javnih sredstev ter zagotavlja dodatno financiranje delovanja njihovih nevladnih organizacij?« Konec citata. Če sem čisto odkrita, preden sem do konca prebrala, sem že pozabila, kaj je pisalo na začetku. Osem vrstic dolg en stavek, resnično ne razumem, kaj ste hoteli v tej poplavi, torej v enem stavku vse skupaj, vprašati ljudi. Spomnim se, da je bilo nekje SFRJ, kulturne pravice, učenje maternega jezika, celo financiranje delovanja nekih nevladnih organizacij in tako dalje. Zdaj pa pričakovati,

14 dnevih, ko sem poslušala različna vsebinska referendumska vprašanja, mislim, da je to zmagalo, zame osebno. Sedaj pa gremo še k vsebinskemu delu referendumskega vprašanja.

kar pomeni, da je treba v takšnih primerih, kadar posvetovalni referendum obsega več tematik, oblikovati več ločenih vprašanj.« Ste jih naredili? Niste. Druga zadeva. Zakonodajno-pravna služba opozarja na zavajajoče referendumsko vprašanje in celo morebitno ustavno spornost. Torej, v predlogu zakona sploh ni več odločb, o katerih vi tukaj opozarjate, to je prvo, in tudi drugače ni nalagal nikakršnih obveznosti, ampak je šlo za spodbudo in če bi bil izkazan dovolj velik interes, obveznosti ni bilo. Naslednje, kar Zakonodajno-pravna služba tudi opozarja, pa je to, da ste si kar po svoje malo tolmačili, komu in kako bi se ta denar delil, kar najdemo potem seveda v referendumskem vprašanju, kot dodatna oblika financiranja kar nevladnim organizacijam, tako da ste si to očitno resnično malo po svoje tolmačili. Zdaj pa še enkrat, ker očitno tudi niste razumeli, da ta zakon ne govori o priseljevanju tujcev, ne govori o migrantih, gre za ljudi, državljane, ki tukaj živijo že več generacij, ki govorijo slovensko, ki tukaj delajo, plačujejo davke, radi bi pa ohranili svoj jezik in s tem svojo identiteto, nič drugega. Seveda tega referendumskega vprašanja ne bom podprla, ker je zavajajoče in ne odraža tematike zakona, vprašanje, ki ga želite zastaviti na posvetovalnem referendumu, še enkrat, ni nedvoumno določeno, ni dovolj jasno formulirano in ni objektivno povzeto glede obravnavane zakonske tematike, o kateri naj bi se državljani izrekli. Predvsem pa s tem še bolj in namerno delite našo družbo, namesto da bi spodbujali skupen in raznolik napredek. Je pa to referendumsko vprašanje vsekakor zelo, zelo populistično, dobro populistično Nekako sem vseeno mislila, ker se pač imate in razlagate, kako ste odprta stranka, nekako pa mi delujete, da ne morete biti odprta stranka, če si ne želite ne želite sodržavljanov, ki imajo korenine nekje drugje, tako da pobude tega referenduma seveda ne bom podprla. Hvala lepa.

ki prihajajo iz bivših republik SFRJ. Prav tako problematizira referendumsko vprašanje, sami pa ste zlorabili Poslovnik, o amandmajih niste niti glasovali. Kaj, če bi morebiti začeli pri sebi? Še nekaj, to se mi zdi zelo pomembno in bom poudaril tudi večkrat, se bom ponavljal, ampak bom povedal bistvo. Analiza Dejana Valentinčiča, primerjave ureditve v bivših republikah SFRJ,

tako za naše državljane ni poskrbljeno v njihovih državah, sem vam prej citiral. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, za leto 2024 ste jim vzeli 450 tisoč evrov, edina šola v Južni Ameriki pa mora zbirati donacije prek Karitasa,

Nekoč, pred davnimi časi, ko mene še ni bilo, so pod eno zastavo, zastavo Socialistične federativne republike Jugoslavije, živeli jugoslovanski narodi. Narod Slovencev se je pred več kot 30 leti odločil, da se poda na samostojno pot. Pred plebiscitom o osamosvojitvi je pred 34 leti naš narod sprejel Izjavo o dobrih namenih, v kateri je prebivalcem drugih narodnosti na slovenskem ozemlju obljubil, da bodo po osamosvojitvi lahko pridobili slovensko državljanstvom in da jim bo zagotovljena pravica do kulturnega in jezikoslovnega razvoja. Ko so se moji predniki odločali o plebiscitu in jugoslovanskim prebivalcem dajali obljube, me, kot rečeno, še ni bilo, a kot poštena, iskrena oseba vem, da obljuba dela dolg. Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodov bivše Jugoslavije ni nič drugega kakor to – uresničevanje naših preteklih obljub, obljub, ki smo jih dali tukaj živečim ljudem, ki so danes naši državljani in predstavljajo že več kot 11 % Slovencev, obljub, ki jih uresničujemo z večdesetletno zamudo. Ni bilo dovolj, da je neka vlada leta 1992 iz registra slovenskega prebivalstva izbrisala 25 tisoč pripadnikov narodov bivše Jugoslavije. Danes se sramotna zgodovina ponavlja, ko prek referendumske pobude za razveljavitev sprejetega zakona poslušamo napade proti pravicam naših državljanov, ki med nami bivajo že več generacij in so meje med čistokrvnimi Slovenci in drugimi narodi že zabrisane. Napade izvajajo krščanski demokrati, ki svoje državljane enačijo z migranti, strašijo pred izginotjem slovenskega jezika, ki naj bi ga povzročila kulturna pestrost. Če smo nekoč uspeli sobivati v miru pod skupno jugoslovansko zastavo in če smo vse do tega zakona uspeli sobivati v miru pod slovensko zastavo, zakaj ravno zdaj delamo vojno s sodržavljani? nekateri poslanci ne razumejo, da gre zgolj za zakonsko zaščito že obstoječih pravic, da gre le za zakonsko zagotovilo pripadnikom narodov bivše Jugoslavije, da bodo lahko še naprej izvajali kulturne in jezikovne aktivnosti, tako kot jih že sedaj izvajajo v praksi, da se ne bo nekoč spet pojavila neka vlada, ki jim bo te pravice kršila, kakor je izbrisala izbrisane. Ta vojna je bila sprožena ravno zdaj, ko smo v predvolilnem času, ko si nekateri nabirajo politične točke z nacionalističnimi parolami, povzdigovanjem slovenstva nad vse druge narode. Sem ponosna Slovenka, tako kot so ponosni Slovenci tudi naši državljani, pripadniki narodnih skupnosti. Zato mi je žal, zaradi popolnoma izkrivljenih namenov poslušati sovražni govor, ki se širi iz hrama demokracije. Referendumske pobude ne bom podprla.

Ko nekdo sredi Parlamenta Republike Slovenije vpije: »Tukaj je Slovenija!«, se vprašam, kaj se dogaja, ali je to komedija ali je to tragikomedija,

Komu je bila torej namenjena ta geografska lokacija, spoštovani predlagatelj? Kdo ne ve, kje je in kje se nahaja? Kdo so tisti, ki ne vedo, kje smo? Ali si predstavljate, da bi poslanec recimo v skupščini Srbije vpil, ovdje je Srbija, ali pa v Hrvaškem saboru, ovdje je Hrvatska? Pa saj bi ga verjetno prizanesljivo pospremili ven iz dvorane. tukaj je Slovenija, in to retoriko ogroženosti in uničevanja slovenskega naroda, si predstavljam, da smo v vojni, da gori voda, sovražnik je pred vrati, Hannibal ante portas, zaprimo meje. S tem referendumom mahate zastavo populizma, ki se vidi iz vesolja. Problem pa je, da z lažnimi argumenti širite lažno propagando in da ta lažna propaganda vodi v nestrpnost in da nestrpnost vodi v sovraštvo in da sovraštvo vodi v nasilje. desna politika zgodovinsko rada odreka človekove pravice najšibkejšim, ogrožajo jo manjšine bivših republik, izbrisani, ogroža jo lahko želja po materinstvu, LGBT manjšine, ogrožajo vas otroci, ki živijo v istospolnih družinah. Ta strah pred tujstvom je po definiciji iracionalen strah oziroma fobija. To sem že večkrat povedala, to je iracionalno obnašanje. Vsa ta panika in lažna propaganda o silni ogroženosti narodove biti, kulture in jezika odstira eno tako zatohlo močvirje ksenofobije, nacionalizma, rasizma, vsega tega. To je odraz majhnosti, pa ne odraz fizične majhnosti, ampak odraz mentalne majhnosti, pritlehnosti. Vaše težnje, da se tujci in otroci priseljencev morajo učiti samo slovenščino, so popolnoma zgrešene, ker vse jezikoslovne raziskave kažejo, da je razvoj jezikovnih kompetenc v maternem jeziku osnovni predpogoj za učenje vseh drugih jezikov. Naj vas spomnim, da je večjezičnost ena od višjih vrednot v razvitem svetu in v Evropski uniji. Večjezičnost je vrednota. Ne razumem, kako lahko otroci, ki se učijo maternega jezika, kakorkoli ogrožajo slovenski jezik in slovensko kulturo. Jaz tega res ne razumem. Niste me uspeli z vašimi izvajanji v ničemer razsvetliti, zakaj naj bi bilo tako. Kar se greste tukaj, je čiščenje in higienizacija slovenščine in slovenstva. Sprašujem se, ali vi morda hočete etnično čisto Slovenijo. Etnično čistih držav ni, če niste že med tem opazili. Vašega referenduma nikakor ne podpiram, kot tudi ne podpiram nobenih referendumov, kjer se odloča o človekovih pravicah kogarkoli. To, kar se tukaj dogaja, je kulturni eksorcizem, eksorcizem vseh kultur in jezikov, vsega, kar ni slovensko, da je treba vse odstraniti. Vi bi radi imeli zdaj torej referendum zoper narode bivše skupne države SFRJ, Jugoslavije, zoper naše bratske narode. To je brisanje zgodovine, brisanje naše skupne zgodovine, narod brez zgodovine pa nima prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Predlagatelj, izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala lepa. Gospa poslanka, če mislite, da bi se moralo v Sloveniji, v slovenskih šolah s slovenskim davkoplačevalskim denarjem financirati učenje albanščine za priseljence, očitno ne veste, da je tukaj Slovenija, zato sem vam moral povedati, tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovenski jezik. Ne sme nas biti sram, na to moramo biti ponosni, če nas skrbi za slovenski jezik, za slovenski narod in za slovensko domovino, če nas skrbi za vrednote naše države. Ker ste mi dali že kup enih nalepk, vas sprašujem, kaj pa potem menite o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti: »Zakon ne deluje v korist državi in njenim prebivalcem.« Kaj pa potem rečete na to? Hvala.

Kar me je zmotilo že na začetku, je, da se vseskozi operira s strani kolega Reberška z besedo tujci. To niso tujci, to so naši državljani, naši davkoplačevalci, ki konec koncev tudi financirajo naše plače. Vsaj toliko bodimo pošteni in vsaj toliko bodimo tudi pošteni tukaj eden do drugega, da ne izkrivljamo te realnosti. Vseskozi vlečemo neke vzporednice z migranti. Migranti so tema SDS, tako da se ne boste še glede tega skregali. Še druga stvar, ki ste jo rekli, da vam mi lepimo neke nalepke, da ste vi proti priseljencem. Spoštovani kolega, očitno vas državljani tako percipirajo. Saj vam ne pišem jaz teh vaših traktatov in besedil. Kaj naj zdaj jaz povem, da jaz mislim, da spoštovani kolega Reberšek tega ne počne? Mogoče ste pa v svoji komunikaciji taki do ljudi, ampak ne nas zdaj napadati, da mi to govorimo. Tu boste mogoče morali vi kaj spremeniti. Že zadnjič sva imela na odboru debato in sam še vedno pričakujem opravičilo kolegici, pa tudi nam, za tisto, kar ste izrekli. Mislim, da je prav, mislim, da je pošteno, da se take stvari, da si koalicijski poslanci ne želimo dobrega za naše državljane, da imajo izobrazbo, dobre plače, jaz tega ne bi upal nikoli izustiti. To vas bom pač, oprostite, spominjal, ker mislim, da vseeno kot mlada poslanca, pa ne samo kot mlada, kot poslanca si morava prizadevati, da vseeno vzdržujemo nek nivo diskurza. Sam lahko povem, da izjemno spoštujem ta društva, o katerih danes govorimo, in vam bom postavil eno retorično vprašanje. Ali sem ker berem, ker spoštujem dela Iva Andrića, Danila Kiša, pesmi Toma Zdravkovića, ker kdaj pa kdaj pojem baklavo, sarmo, manj Slovenec kot vi?

Jaz vem, da ta društva s tem denarjem, resnično govorimo o sredstvih, ne govorimo o stotih milijonih, toliko pa moramo biti pošteni, da so to skorajda simbolna sredstva, pa če toliko mi nismo sposobni enega pozitivnega odnosa do teh društev, ki se ukvarjajo s kulturnimi pravicami naših državljanov, ne tujcev, če tega nismo sposobni, potem je veliko vprašanje in zelo na mestu, ali smo vredni tega, da sedimo v teh prostorih. Jaz bom vsekakor proti temu posvetovalnemu referendumu, pa ne zaradi tega, ker ga predlaga NSi, daleč od tega. Jaz bom proti temu zaradi tega, ker sveto, vsak dan verjamem, da je moč argumenta močnejša od argumenta moči in da je v tem primeru

Imam svakinjo, ki živi v Nemčiji, in doma za mizo v hiši govorijo slovensko. To se mi zdi prav. Ljudje, ki so prišli živet iz bivših republik in doma govorijo svoj jezik, s tem nimam nobenih težav. Ne mi dajati etiket, ne označujte me, kaj imam jaz proti tujcem, nič nimam, zelo dobri ljudje so in z njimi se zelo dobro razumem in imam tudi veliko prijateljev, ki prihajajo iz bivših republik. Ne me kregati z njimi. Jaz vem, da vi to želite, kako ste vi boljši in kako se vi bolj za njih zavzemate. Imam pa zelo velike težave, če se na javnem kraju ne govori slovenskega jezika, in to od vseh, ki pridejo živet k nam, pričakujem. Povejte mi, kaj je s tem narobe? Ali ste mogoče mislili, da se bodo zdravniki, učitelji, zaposleni na upravnih enotah, policisti učili albanskega jezika, da se bodo sporazumevali z Albanci? To je narobe. Vsi, ki pridejo k nam, se morajo naučiti slovenskega jezika, da se sporazumevamo v slovenskem jeziku. To, kar pa ti ljudje počnejo doma, imajo svojo kulturo, svoje vire, pa naj imajo. Zelo bi bil krivičen, če bi jim to odrekel, kar moram zelo pošteno povedati, tudi Slovenci, ki živijo v Argentini, tam ohranjajo slovenski jezik. Oni lahko, ti pa ne? Razumete, kaj želim povedati? Ne dajajte mi nobenih nalepk, koliko ste vi bolj za njih in tako naprej. Tudi naši člani prihajajo iz bivših republik, pa so zelo v redu ljudje, osebno jih poznam. Ne moremo se tukaj deliti, ne iščite tukaj delitev, ker jih enostavno ni. Mi se moramo danes pogovarjati samo o tem, ali se bo na javnih mestih govoril slovenski jezik, ali bomo otroke, ki ne znajo slovensko, naučili slovenskega jezika, in to želimo doseči v Novi Sloveniji. ostale zgodbice, ki si jih pa vi izmišljujete, pripovedujete pravljice in ne vem kaj vse, zavajate, moje besede spreobračate za svoje politične pike, pa le počnite, ampak ljudem želim jasno povedati, zakaj smo dali pobudo za referendum,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

Obstoj narodnih skupnosti nekdanje SFRJ je bil priznan leta 2011 s posebno deklaracijo in z zavezo pri osamosvojitvi, ki je do zdaj nihče ni upošteval. Žal ni bilo dovolj politične volje za ureditev tega vprašanja in zato smo se predlagatelji s predlogom zakona lotili tudi te pozabljene zaveze prejšnjih vlad, sami pa vemo, da jih je bilo veliko. Naj poudarim, zakon predvideva le dve spremembi. Za uresničevanje kulturnih programov in projektov pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji bo po novem pristojno Ministrstvo za kulturo. In drugič, svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov teh narodov bo dobil status stalnega vladnega posvetovalnega telesa. Ker pa opozicijski stranki Novi Sloveniji zakon ni po volji in ker seveda nismo sprejeli njihovega predloga zakona o pripravljalnicah, so predlagali, da se razpiše posvetovalni referendum z vprašanjem: »Ali ste za to, da Državni zbor sprejme predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji priznava posebne kulturne pravice, med drugim pravico do uporabe maternega jezika in pisave, možnost učenja maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah, ki se financira iz javnih sredstev ter zagotavlja dodatno financiranje delovanja njihovih nevladnih organizacij?« Vprašanje kot tako ni jasno, je predolgo in zavajajoče, tako pravi tudi Zakonodajno-pravna služba in to vam je moja kolegica Andreja zelo dobro razložila. Kot sem že v stališču povedala, gre za naše sodržavljane, sokrajane, soobčane, še enkrat, gre za drugo, tretjo generacijo teh narodov, ljudi, ki so naši državljani in še enkrat ponavljam, 200 tisoč jih je. Moram se pa dotakniti Včeraj ste nasprotovali referendumom, češ ni treba ljudi spraševati o temah, ki so zame zelo pomembne, kot so konoplja, prostovoljno končanje življenja in preferenčni glas, danes pa govorite, da je nujno potrebno, da se državljane mora vprašati o tem zakonu. Pri tem se spomnim treh besed – dvojna merila in hinavščina. Poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov danes ponovno dokazujejo, da s krščanstvom nimajo prav veliko skupnega. Krščanstvo namreč govori o ljubezni do Boga, bližnjega in sočloveka, mi pa od njihovih predstavnikov oziroma bolje povedano od enega predstavnika dobivamo le širjenje strahu, sovraštva in laži. Hvala lepa.

lotite nekih določenih nalepk, ki jih zdaj že ves čas te seje tudi lepite. Še enkrat bom povedal, zavajali ste. V zakonu specifično ne govorite o državljanih, ampak o prebivalcih Republike Slovenije, ki prihajajo iz bivših republik SFRJ. In še nekaj, kar smo želeli povedati, vam, koaliciji, ni treba ljudi spraševati na referendumu. Zakaj? Ker vas je 55. Če bi vi želeli, bi bila konoplja včeraj legalizirana, evtanazija tudi, če bi vi želeli.

čez ta krog slišal, da o veri pa o Bogu, predvsem pa o desetih božjih zapovedih, pa ne bi radi poslušali tu notri, ker je pač cerkev ločena od države. Seveda je šlo tam za nerazumevanje, ampak zabavno je, da je korekcija prišla danes tu iz njihove koalicije. Kakorkoli, vidimo, da

temelju in upam, da bo obstala tudi po 9. juniju 2024, tudi če bodo vsi referendumi, ki jih je Svoboda predlagala, izsiljeni. Kakorkoli, nazaj k pomembni temi. temi. Očitki, kdo koga diskriminira, kdo koga želi kam potisniti in kakorkoli, sam sem imel možnost, in hvaležen sem za to, biti v stiku z mnogimi prebivalci in državljani

Lahko vam rečem, da iz velike večine skupnosti, kjer pač materni jezik ni slovenščina, vpijejo ali pa, kako bi rekel, hrepenijo po tem, da bi se lahko čim bolje naučili slovenščino, zato da bi se lahko bolje integrirali v družbo, ker želijo svojim otrokom predvsem boljše življenje. Če ti nekam prideš, je normalno, da se nekako v javnem življenju prilagodiš kulturi, naučiš jezika, sprejmeš običaje, ki so pač tam, kamor prideš kot prišlek, obiskovalec ali pa si želiš tam ustvariti življenje. je tudi ena izmed temeljnih kategorij, ki potem omogoča mladim boljšo integracijo, zato ker če se bodo že kot mladi naučili slovenščine, če želijo tu pri nas živeti in delati, se bodo bolj uspešno vključili najprej v osnovno šolo, potem bo večja verjetnost, da bodo šli tisti, ki bolje obvladajo slovenski jezik, tudi v srednjo šolo in na naslednje stopnje izobraževanja. To, kolegice in kolegi,

da si mlad človek, ki je nepopisan list in na pragu svojega življenja in ima neko hrepenenje po boljšem življenju, želi si ga ustvariti tu pri nas, v Sloveniji, zakaj nekdo temu mlademu, temu otroku ne bi privoščil, da se nauči najprej slovenskega jezika, da bo lahko vse drugo potem postavil na to znanje. Res mi ni jasno, zakaj toliko upora in zakaj tudi oznake o diskriminaciji, o nekrščanskosti in tako naprej. Kolegice in kolegi, tu je obraten namen, tu je vseeno motivacija, ljubezen do teh soljudi, ki jim želimo pomagati, omogočiti, da se bolje integrirajo, vključijo v našo družbo in da so potem z z boljšim uspehom skozi izobraževanje tudi bolj konkurenčni na trgu dela in potem lažje, bolje v skupnosti, ki si jo pač želijo, živijo svoje življenje pri nas. To je edini namen in zavračam vse, lahko rečemo, obtožbe, podtikanja in tako naprej. Jaz to sigurno podpiram in tu je namen Nove Slovenije iskren in pri tem bomo tudi naprej vztrajali, saj imamo podporo tako teh skupnosti kot Slovenk in Slovencev. Mislim, da bomo na tak način, ko bomo našli to sožitje in šli skupaj naprej, potem naredili korak naprej v zrelosti družbe in pomagali tudi tistim najšibkejšim, odrinjenim na rob družbe, ki jim na tak način lahko najbolje začnemo pomagati.

To, kar poslušamo med celotnim sprejemanjem tega zakona in seveda z vsemi temi posvetovalnimi referendumi, je zdaj po eni strani popolno nerazumevanje. razumem, gospod Reberšek govori zelo preprosto o teh zadevah, ampak stvari niso preproste in mislim, da so tudi zelo jasno definirane v zakonu, ali pa gre za očitno zavajanje. Med tema dvema nekako tehtamo in se odločamo. Jaz mislim, da gre za drugo. Ne glede na to, kako preproste so te besede, jaz verjamem, da vseeno zelo načrtno zavajajo in skušajo prikazati neke stvari, ki jih ni, to sem povedal že v stališču. Ta pobuda za referendum je osnovana na lažeh, nič drugega kot laži. Tudi sama Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju govori o tem, da je vprašanje, ki ste ga predlagali za ta referendum, pač sugestivno in da govori o stvareh, ki nimajo zveze z zakonom. Mi se danes tu pogovarjamo ponovno, še četrtič, o stvareh, ki z zakonom nimajo zveze in to naj bi sedaj prek referenduma spraševali ljudi.

Lahko se pogovarjamo o teh zadevah, seveda je to stvar, ki se verjetno tiče celotne družbe in o kateri se lahko vsi pogovarjamo, imamo do tega določena politična stališča, ampak to danes ni točka dnevnega reda. To pa me rahlo zaboli in tudi če bi se na kakšni točki želel strinjati z vami, potem bi bili v zagati, ker bi bila oba v zmoti. Vi govorite, tukaj je Slovenija, ja, ta stavek je sam po sebi seveda faktičen, ja, geografsko smo v Sloveniji. Problem, ki ga imam jaz, je ta drugi del, ko reče gospod Reberšek, tu se govori slovensko. Jaz prihajam iz Kopra, prihajam s Primorske, kjer se vsi še danes, čeprav po 80 plus letih, pravzaprav sto letih, še močno spominjamo 20-letnega fašističnega nasilja. Veste, gospod Reberšek, v slovenskih šolah so bili pod fašistično okupacijo napisi: »Tukaj je Italija. Tukaj se govori italijansko.« To ni integracija. To, kar govorite, vi ste rekli, ko pride nek človek v Slovenijo, se mora naučiti slovensko in mora prevzeti kulturo. To ni integracija. Poglejte v SSKJ. To je definicija asimilacije – vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti, lastnosti. Asimilacija, sociološki koncept, ki je v migracijskih in ostalih teorijah popolnoma zastarel. To so želeli delati kolonialisti v deželah, kamor so prišli. Jaz se strinjam z vami, tu pa se strinjam, seveda, vsak, ki pride v neko državo, bo imel bistveno boljše prednosti, ko se nauči tistega jezika, ampak prevzemanje kulture pomeni, ne vem, se boste preselili nekam v podsaharsko Afriko, kjer obrezujejo deklice. Boste prevzeli to kulturo? Jaz si predstavljam, da si verjetno nihče tega ne želi.

govori o tem, da se vzpostavi z zakonom, in to je pomembno. Prej je nekdo rekel, ničesar novega ne delate, zakaj je potem potreben zakon. Preprosto zaradi tega, ker smo bili priča temu, da pod desnimi vladami sveta, ki obravnava vprašanja teh narodnih skupnosti, niso sklicali ali mu je bilo onemogočeno delovanje, to tudi na eksplicitno željo in pogovor z deležniki, se pravi z društvi, ki so prejemniki sredstev, trenutno prek JSKD, da bi bilo bolj smiselno to zadevo urediti na tak način, da se vzpostavi poseben razpis, ločen od vseh ostalih razpisov, ki jih ima JSKD v okviru Ministrstva za kulturo. O tem se pogovarjamo, ampak ne, gospodje v NSi se spomnijo, aha, tu bomo govorili o tujcih, čeprav gre za državljanke in državljane Republike Slovenije, ki so z nami že več kot 70 let, z nami so njihovi otroci, vnuki, pravnuki in tako naprej in bomo na tem zajahali in bomo rekli, enako, enako, čisto enako kot SDS, kako ta vlada dela samo za migrante, za tujce in tako naprej. To je sprevrženo in to je v bistvu tisto spodbujanje najnižjih strasti, o katerih sem govoril v stališču. To niso nalepke, sami si jih lepite

seveda te pobude ne morem in ne bom podprl, ker je zgrešena, predvsem pa zaradi tega, ker je neosnovana in temelji na eni preprosti stvari, in to so laži. Grazie. Hvala lepa. Kolega Andrej Hoivik je naslednji in za njim mag. Borut Sajovic. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Kolega Tašner Vatovec je rekel, da smo v SDS bolj civilizirani na področju tega posvetovalnega referenduma v primerjavi s kolegi iz Nove Slovenije in bom rekel tako. Tukaj zdaj civiliziranost pravzaprav nima zveze, govorimo o faktih, tudi jaz bom zdaj govoril o faktih. Spomnimo se Odbora za kulturo, ko ste prišli koalicijski poslanci z amandmajem 5.a člena, kjer ste ministrstvu za šolstvo nalagali obveznosti, da bo tako v osnovnih kot v srednjih šolah moralo omogočiti učenje teh jezikov, torej jezikov bivše SFRJ: albanščine, bosanščine, srbščine in tako naprej. Takrat smo mi na to opozorili in tudi sam sem postavil ustno poslansko vprašanje ministru Feldi oziroma sem ga soočil, on o tem ni imel pojma. pojma. Spoštovani, to ni civilizirano, res je, šlo je za koalicijski zakon, ne za vladni, da se ne pogovarjate z resornimi ministrstvi, kaj pravzaprav predlagate in kaj uzakonjujete. In če se ne motim, so kolegi iz Nove Slovenije na podlagi predvsem tega 5.a člena, ki ste ga potem po kritikah, najbrž je prišla kritika tudi s strani dr. Felde, umaknili, ampak še vedno neverjetno, tudi pred tretjo obravnavo imate še vedno v 8. členu, drugi odstavek: »Ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, začne opravljati naloge v skladu s tem zakonom v enem letu od uveljavitve tega zakona.« Poziv je, da vsaj pred tretjo obravnavo, preden je zakon dokončno odločen, ker večina bo najbrž v koaliciji danes povozila ta predlog Nove Slovenije, ki ga jaz sicer osebno podpiram, da se povpraša ljudi, dajte potem vsaj ta drugi odstavek črtat. To je zdaj tako en [predlog] predvsem predlagateljema, gospe Gazinkovski in Tašnerju Vatovcu, naredite potem vsaj nomotehnično pravilno. Se pa vidi, da je bil ta zakon pisan zelo rokohitrsko, hkrati pa ne pozabimo,

zakaj mi nasprotujemo tistim trem referendumom o evtanaziji, o konoplji in o preferenčnem glasu. Jaz osebno podpiram, da pride čim več volivcev 9. junija na evropske volitve, ne glede na to, kateri referendum je še zraven, jaz to podpiram. Nisem pa podprl, zato sem tudi včeraj glasoval proti, da ste uporabili take manevre, ki so po mojem mnenju protiustavni, ampak dobro, to je druga tema. Zdaj se pa dotaknem tega referendumskega vprašanja. Absolutno je prepotrebno vprašati ljudi, ali ste za, da se sprejme tak zakon. Tudi če ni več določbe o učenju teh jezikov v osnovnih in srednjih šolah, imate še vedno določbe, ki pravzaprav iz organizacije Javni sklad za kulturne dejavnosti prenašajo sredstva na izvršilno vejo oblasti, torej na Ministrstvo za kulturo, ki bo potem lahko, oziroma bo zagotovo to delal, zviševal postavke, predvsem za časa vaše vlade oziroma naslednjih vlad, za te državljane oziroma za te prebivalce. Jaz spet nimam nič proti temu, da se tudi te postavke zvišujejo, vendar pa ne morem stati križem rok, ko pa postavko iz leta 2023 iz 1,5 milijona evrov za spodbujanje javne rabe slovenščine oziroma promocije slovenskega jezika znižate na 230 tisoč evrov v letu 2024. Tukaj pa res ne morem biti tiho, to sem tudi na odboru takrat povedal in to mene moti.

Zakaj to razlagam? Mi imamo res raznovrstna kulturna društva, več 10 tisoč jih je, ki se prijavljajo na te razpise. Ti razpisi so včasih zelo zahtevni, kar je prav,

ki je bil tam kot nekdanji predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije in je seveda podprl vašo namero, podprl vaš zakon. Ampak glej ga zlomka, dva, tri dni nazaj vidimo tega gospoda in je tretji na listi za evropske volitve pri stranki Levica! Torej, čisto politično, spoštovani kolegi in kolegice. Tukaj se prav vidi, da ko bo ta zakon sprejet, najbrž na majski seji, ker bo ta referendum danes povožen s koalicijskim valjarjem, boste potem tudi za evropske volitve, predvsem gospod Gutić bo rekel, volite Levico,

Takrat ste celo zapisali, da nima finančnih posledic – zagotovo bo imel finančne posledice, skoraj vsak zakon jih ima. Predvsem, če se bodo zdaj sredstva iz JSKD, ki so bila omejena, in celo predstavnik JSKD je dejal tako, citiram: »Pomembno je vedeti, da če ta zakon pride v veljavo, kot ga razumemo, se prenesejo določena finančna sredstva, torej finančni mehanizmi, na Ministrstvo za kulturo, programski del pa bo še vedno ostal na JSKD.« Zmeda bo torej popolna. Ministrstvo za kulturo bo, par 100 tisoč, milijon evrov, potem bo to preneslo na JSKD, on bo pa za ta denar moral oblikovati program. Na primer, cel JSKD ima 5,5 milijona evrov oziroma 5 milijonov evrov za celo Slovenijo, za več 10 tisoč društev. Ministrstvo za kulturo bo seveda s proračunom, ki ga bo leva vladna koalicija sprejela, ne vem, zdaj karikiram, zagotovilo pol milijona evrov in potem bo JSKD primoran pol milijona evrov nameniti tem pripadnikom bivših držav SFRJ. Ja, tako je, kolega Tašner Vatovec, tako je zapisano, ker piše, da bo potem Ministrstvo za kulturo določevalo finančne mehanizme. Poglejte zakon, kaj piše v njem. Ne govori samo o tem, da se bodo točno ta določena sredstva prenesla, ampak potem bo izvršilna veja oblasti, ki pa je pravzaprav tudi ustanovitelj JSKD. Zato sem jaz tudi takrat predlagal, ne potrebujemo nobenega novega zakona, treba je spremeniti in tudi lahko, lahko spremenite zakon o JSKD, o kulturnih dejavnostih in tam pač rečete, ena postavka bo samo za SFRJ. Jaz bi sicer glasoval proti temu, ampak to bi bilo vsaj nekako legitimno, legalno. Vemo pa, kaj je ZPS dejala na predlog tega koalicijskega zakona. Spet govorim samo o faktih in o dejstvih. Absolutno, jaz sem mnenja, da bi bilo treba ljudi vprašati, ali so za ta zakon oziroma ali ga podpirajo, tako da bom ta predlog za razpis posvetovalnega referenduma podprl. Kar pa se tiče same materije. Vemo, zdaj smo pred volitvami v Evropski parlament, nenazadnje ne gre samo za evropske volitve, pravzaprav bo slika po dveh letih vlade Roberta Goloba pokazala, kakšno zaupanje imajo v vladno koalicijo državljani in državljanke. Tega vas je strah in pravzaprav ste zaradi tega vložili ta predlog zakona, ki ni potreben, ki bi se ga lahko uredilo tudi s podzakonskimi akti ali pa celo samo s pravilnikom o JSKD in bi bilo vse rešeno. Kot sem dejal, predlog posvetovalnega referenduma podpiram, hkrati pa želim tudi stranki Levica veliko uspeha na evropskih volitvah 9. junija. Kolegica Nataša Sukič, podpredsednica Državnega zbora, je vodilna na tem mestu, želim ji veliko uspeha. Hkrati pa s temi zakoni ne boste pripomogli k boljši Sloveniji, ampak je to res ena taka poceni kampanja za te volitve. Hvala lepa.

JSKD ima že zdaj postavko za te narodne skupnosti in za ta kulturna društva, od zdaj naprej bo to financiralo Ministrstvo za kulturo. Razpise ne bo delal JSKD, razpise bo delalo Ministrstvo za kulturo. To je to. Dobro. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja Aleksander Reberšek. Vlade ni, torej predstavnik predlagatelja, kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa. Odzval se bom na besede poslanca Vatovca, ki zavaja, ko pravi, da je zakon namenjen državljanom. Ni res, v zakonu jasno piše o prebivalcih: »Pripadniki narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji so Albanci, Albanke, Bošnjaki, Bošnjaki, Črnogorci, Črnogorke, Hrvati, Hrvatice, Makedonci, Makedonke ter Srbi in Srbkinje, ki so prebivalci Republike Slovenije.« Državljan ni isto kot kot prebivalec, resolucija pa prav tako govori o državljanih. Vi samo lepo zavajate in poceni nabirate politične točke. Jaz mislim, da sem bil danes kot predlagatelj te pobude za referendum dovolj jasen, da sem dovolj jasno in glasno razložil in da me je tisti, ki me je želel, tudi razumel, kaj mi želimo. S tem predlogom želimo, da se ljudje odločijo ali gremo po poti multikulti, to smo videli po Evropi, v večjih evropskih mestih, da to ni v redu, da prihaja do nasilja, protestov in tako naprej, ali pa gremo po poti integracije. Tisto ključno, za kar se zavzemamo v Novi Sloveniji, je integracija tujcev, priseljencev, ki pridejo živet k nam, da se otroci naučijo slovenskega jezika. Ko se naučijo slovenskega jezika, pridobijo primerno izobrazbo in ko imajo primerno izobrazbo, dobijo dobro službo, dobro plačilo in so enakovreden del te družbe. Integracija tujcev je najbolj pomembna. Kot sem povedal, ti ljudje me ne motijo. Te opazke, te nalepke mi lepite vi. Povedal sem, da imam ogromno prijateljev, s katerimi se zelo dobro razumem, ki so že otroci staršev, ki so prišli živet k nam, in čudovito sobivamo. Moti me edino in izključno samo to, da se na javnih krajih, v zdravstvenih domovih, v šolah, kjerkoli drugje na javnih mestih ne govori slovenskega jezika. Za to si bom tudi kot poslanec Državnega zbora vedno prizadeval. Vsi ti ljudje pa naj svojo vero, kulturo, ki jo imajo,

Samo to želimo, tukaj je slovenski jezik uradni jezik, tukaj je Slovenija in za tujce, ki pridejo živet k nam, pričakujem, da se bodo naučili slovenskega jezika. Bolj žalostno ob vsem tem je, da tukaj vlada in koalicija ne gresta nasproti, zakon o osnovni šoli, pripravljalnice, ki smo ga že večkrat vložili, s tem zakonom smo želeli omogočiti, da bi se otroci naučili slovenskega jezika. To bi bil predpogoj za njihovo nadaljnjo pot v življenju. življenju. Kdor je želel, me je razumel. Prej je poslanec Vatovec rekel, da govorim zelo preprosto, takšen človek sem, govorim preprost jezik, vi govorite malo bolj visoko, če se smem tako izraziti, izpade mogoče bolj znano, pametno in tako naprej, ampak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 interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Aleksander Reberšek ter predstavnik Vlade, ki ga ni, prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade, nato predstavnik predlagatelja. Zdaj vas prosim za prijavo.

Prijavljenih je pet razpravljavcev, vsak ima pet minut časa za razpravo. Prvi bo razpravljal kolega Jožef Lenart, za njim pa kolegica Iva Dimic. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav prisotnim, predlagatelju! Na začetku naj povem, da podpiram, da se okrog vprašanja posebnih kulturnih pravic za narode bivše skupne države izvede referendum, in sicer zaradi tega, kot smo slišali,

nekatere priseljence in nekatere, ki so tukaj še iz skupne Jugoslavije, in mi dejansko odlično skrbimo za manjšine in tudi za priseljence in tudi za tiste, ki bodo prihajali, dobro poskrbeli, tudi za Švicarje in ostale državljane Evropske unije. Slišali smo, da je vprašanje nekako dolgo, mogoče nejasno, recimo, da je dolgo,

nasprotovali takšnemu predlogu, ker dejansko mislimo, da sedaj vse skupaj dobro teče in da ta sprememba ni potrebna, da se bo financiranje izvajalo namesto prek Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti sedaj prek ministrstva, ki pa je morda ta moment pod vodstvom malo bolj evro ali pa jugo nostalgikov ali pa malo bolj, če tako rečem, na strani tega, da se pač še nekatere stvari za te iz bivših republik, dejansko iz bivše SFRJ, nekako še bolj nagradi, povzdigne. Sedaj se jaz sprašujem, kaj dejansko manjka tem našim manjšinam, tem našim prebivalcem, narodnostim. Kaj jim manjka? Ali imajo pravico, da se pogovarjajo v svojem jeziku? Ali imajo pravico, da doma vzgajajo otroke v svojem jeziku? Ali smejo, ko postanejo slovenski državljani, voliti in biti voljeni? Tudi to smejo. Ali se smejo povezovati med seboj v kulturna društva in tako naprej, v zveze? Se povezujejo, tako je. Potem pa, ker še enkrat pravim, da nihče nikomur ničesar ne omejuje, že sedaj, ne vidim razloga, zakaj bi bi se moral sprejeti ta zakon. Vemo tudi, da se delajo razlike nasproti drugim narodnostim iz Evropske unije in tistim, ki še prihajajo. Potem tudi verjamem, da seveda nekateri, ampak ne vsi, s spoštovanjem tudi predlagateljici zakona, za katero verjamem, da so ponosni Slovenci z zavednostjo do svojih korenin, ampak v Sloveniji imamo tudi starše, mame, ki svojih otrok po petih, šestih letih še niso naučile nič slovensko in je sedaj velika težava recimo v šolstvu in tako naprej. Ne govoriti, da so vsi ponosni Slovenci, ko pridejo.

in tako naprej. Seveda ni druge, kot da podpremo referendum, ki ga predlaga poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, in pozdravljamo, da se vsi skupaj dejansko zavzemamo za našo narodno zavest in za slovenski jezik. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Iva Dimic ima besedo in za njo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Moram se odzvati, mogoče danes res ni nič tekla beseda o tem, kar je bilo v poročilu. Kolegica Rajbenšu je povedala, da smo

tri skupine organizirane v Srbiji, na Hrvaškem je več teh skupin, da je tisti, ki to plačuje, Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in

da se sovražno izražamo proti tujcem in ne vem kaj še vse. Povedala sem, kakšna so naša stališča. Ko smo pred leti obiskali Kulturno društvo Albancev slovenske Istre, ni bilo nič čutiti nobene nestrpnosti in smo se čisto normalno pogovarjali o njihovi kulturi in so nam predstavili njihovo društvo, Kulturno društvo Albancev slovenske Istre. Mi s tem res nimamo težav in želimo, da tisti, ki pridejo v Slovenijo, da se čim prej navadijo na slovenski jezik, tudi to so oni izrazili v Kopru, zato da se lažje zaposlijo, da se nenazadnje lažje potegujejo za svoje pravice in da so seveda enakovredno plačani, da sledijo temu, kar se dogaja v Sloveniji. Neznanje jezika je zagotovo najslabše, kar se jim lahko zgodi, ko pridejo v eno državo, in da jih tiščimo v neko stran. Rečeno je bilo, da zakon urejamo za tiste, ki tukaj živijo že dve, tri desetletja. tiste, ki živijo v Sloveniji že dve ali tri desetletja, financiranje njihovih društev zdaj res prenašate iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti direktno na ministrstvo. Verjetno jim želite dati več finančnih sredstev, ker smo na odboru imeli možnost tudi to pregledati, ampak v redu, jim boste pač dali sredstva. hkrati reči, da to delate za državljane, ker za državljane govori deklaracija, pa ni isto, ker to delate za prebivalce, tako ste naslovili zakon. Tukaj sta seveda dve razliki. V Slovenijo se na leto priseli in dobimo okrog 36 tisoč prebivalcev, nekje 17 tisoč se jih izseli iz Slovenije. Prav bi bilo, da tistim, ki pridejo v Slovenijo, in to smo v našem šolstvu že videli in opazili, da je teh že veliko in da potrebujejo poglobljeno znanje slovenskega jezika, tem otrokom omogočimo čimprejšnjo seznanitev s slovensko kulturo in slovenskim jezikom, usvajanje slovenskega jezika. Nikakor jih ne želimo asimilirati, ampak integrirati, da ohranijo svojo identiteto da hkrati poznajo slovensko kulturo, da vejo, zakaj praznujemo 25. junij, da vedo, zakaj praznujemo 26. december. To je pomembno in to nalogo mora opraviti tudi izobraževanje ali pa ministrstvo. Najlažje je reči, da temeljimo na lažeh in na nacionalizmu, da smo skočili v zrak in ne vem kaj še vse. Ja, zato ker želite, da Republika Slovenija financira namesto lastnim državljanom, ki živijo v drugih republikah, ker jim matična država, recimo Makedonija, v Sloveniji živečim nič ne omogoča, in zdaj mora to narediti Slovenija, pravite. Tu pa smo seveda rekli, da

Hvala lepa. Zdaj se bom odzval samo na izvajanje kolegice Gazinkovski, ker nisem mogel replicirati na repliko. Spoštovana kolegica, zdaj sem pa še bolj za, da se razpiše ta posvetovalni referendum, kajti vi kot prvopodpisana ne razumete, kaj ste zapisali v zakon. v zakon. Še vaša vlada, torej Ministrstvo za kulturo, piše, da je Ministrstvo za kulturo usposobljeno razpisovati razpise, ker jih razpisuje še na drugih področjih, in zdaj bo Ministrstvo za kulturo razpisovalo razpise za te predstavnike in bo ministrstvo določalo višino sredstev. Je tako? Tako je, tako je v zakonu napisano. To pomeni, da bo tisti, ki bo na oblasti, torej minister za kulturo ali pa pač tisti, ki je odgovoren za finance, določal, koliko sredstev bodo dobili. To sem jaz problematiziral. Veste, kaj bo? Tudi ko bo, ne vem, desnosredinska vlada,

bo, vpili fašisti, fašisti, fašisti, zmanjšujete sredstva. Zdaj je to lepo urejeno, JSKD ima postavko, tudi na podlagi zakona, in je to lepo urejeno. S tem pa, ko ta sredstva prestavljate na Ministrstvo za kulturo, bo za časa vaše vlade oziroma kolikor časa boste še na Vladi, torej že v letu 2025 najbrž z rebalansom ta postavka povišana in takrat se bom oglasil, ker bo zagotovo povišana, verjemite mi, in potem, ko bo pa pač ena nova oblast, bo pa znižana in bo jok in stok in škripanje z zobmi. Še enkrat, kar sem pa jaz predvsem problematiziral, sem pa to, še enkrat poudarjam – z 1,5 milijona evrov v letu 2023 za promocijo našega maternega jezika ste znižali postavko, prej sem navajal napačno številko, se bom popravil, na 260 tisoč evrov. Z milijona in pol na 260 tisoč evrov. Tukaj so prioritete te vlade in te vladne koalicije in zato jaz nasprotujem temu zakonu, samo s tega pogleda. Kar se tiče sestave sveta, se lahko strinjam s kolegom Tašnerjem Vatovcem, da je potrebno, da ta svet deluje, ne glede na to, katera oblast je, da pač deluje. Jaz se s tem lahko strinjam in tudi v zakonu je predvideno, da bo ta svet vzpostavljen šele za časa naslednje vlade. Jaz tukaj nimam problema. Kje pa imam problem? Glede Glede finančnih sredstev. Menim, da morajo biti zakoni jasni, razumljivi vsakomur, vsem državljanom in državljankam. Prej sem pa s strani prvopodpisane, predlagateljice dojel, da tudi sama sploh ne razume, kaj je zapisala oziroma kaj je predlagala.

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije: »Ta zakon je super, ni protiustaven.« Ustavno sodišče je reklo, zakon je v delu protiustaven. Ministrica pravi, okej, bom še naprej ministrica, čeprav bi, če bi imela vsaj malo integritete, takoj odstopila. Hvala lepa.

vsebina posvetovalnega referenduma nima zveze z zakonom. Vse to, kar vi razlagate, je popolnoma odtujeno od namena, od duha zakona, od tega, kar je zapisano v zakonu. Govorili ste o tem, da mi želimo, da se priseljenci učijo svojega jezika. Že tu je nek nesmisel. Zakaj bi se nekdo, ki govori samo svoj jezik, učil svojega jezika v neki drugi državi? Zato poudarjamo, da gre za ukrep, ki je bil v osnovi mišljen kot del paketa ukrepov uresničevanja kulturnih pravic, se pravi, jezik je del neke kulturne identitete, neke narodne identitete

dajmo reči, maternega jezika ali pa zelo slabo in bi imeli možnost, da v šoli v okviru izvenšolskih predmetov, ki jih šole že danes ponujajo, slišali smo tudi, katere jezike vse, med njimi tudi francoščino, španščino, ruščino, kitajščino, ostale svetovne jezike. Če jaz poslušam predlagatelja, bi potem morali v šolah nasploh prepovedati fakultativno učenje kateregakoli tujega jezika, zato govorimo, da gre za naše državljane, za tiste, ki tukaj že dlje časa prebivajo, ki se, dajmo reči, narodno identificirajo tudi kot pripadniki skupin ABČHMS in bi si želeli in bi si želeli poglobiti znanje svojega maternega jezika. To se že sedaj dogaja. Po nekaterih šolah v tej državi imate fakultativni pouk različnih jezikov nekdanje SFRJ, h katerim gre neko dovoljšne število učenk in učencev in jih tam neki spiker, ki govori ta jezik, poučuje njihov

poceni nabiranje političnih točk na podlagi, še enkrat, ene najbolj nizkih strasti, ki jih premore človek, in to je sovraštvo. Ampak mislim, da tu itak ne bomo nikoli prišli prišli na nek skupni imenovalec. Tisti, ki želi zavajati in zlonamerno uporabljati neko določeno stvar, bo to počel, ne glede na to, kar na drugi strani skušamo dopovedati. Še enkrat se ta državni zbor žal izkazuje kot zbor gluhih, kar je škoda. Največja škoda pa je, da se to dogaja na plečih na plečih manjšin oziroma tistih, ki si seveda nikakor ne zaslužijo, da se jih večinsko tako obravnava in to, oprostite, ni nič drugega kot ksenofobija.

To so pač nalepke, ko z argumenti ne moreš tega dokazati, boš pač delil neke nalepke. Dejstvo je, da je ta zakon namenjen promociji ne samo celotne koalicije, ampak bolj kot to stranke Levica, na vaši listi za evropske volitve. V tem hramu demokracije imate absolutno večino in bi to lahko, če bi želeli, sprejeli. Vi ste samo želeli vplivati na čutila določenega dela prebivalstva, da se jih malo dotaknete, potem pa ste tudi ta 5a. člen odstranili. Se pravi, vi ste naredili svoje, opozorili ste nase. Verjamem, da boste na račun tega dobili marsikateri glas. Še enkrat, v zakonu jasno piše, ne govorimo o državljanih, govorimo o prebivalcih, in to v 2. členu. v 2. členu. Razlika je državljan ali prebivalec. V nobeni drugi državi Jugoslavije, slovenski državljan, državljan Republike Slovenije, nima takšnih pravic, kot jih ima tujec, priseljenec, ki pride živet k nam. To sem jasno povedal v tej analizi Dejana Valentinčiča, kjer je sofinanciranje izvenšolskih tečajev materinščine samo v Sloveniji za vse pripadnike bivših republik SFRJ, medtem pa Slovenci na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni, Črni gori, Makedoniji in na Kosovu te možnosti nimajo, pa je samo ena izmed postavk. Mi najbolje poskrbimo za pripadnike bivših republik SFRJ, medtem ko slovenski državljan tega enostavno v drugih državah ni deležen. Ob tem samo še dva podatka, ki sem jih že prej povedal. Sredstva Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2024 ste znižali za 450 tisoč evrov, in drugo, edina slovenska šola v Južni Ameriki, ki mora za svoje delovanje nabirati finančna sredstva prek Karitasa.

čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 19. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 16.50.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 po naslednjem vrstnem redu: 18., 5., 8., 15., 16. in 17. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 18. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Poročila o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leti 2022 in 2023 (TAJNO). Ker k predlogom sklepov ni bilo vloženih amandmajev, prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 25. aprila, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

to je z obravnavo Predloga resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami za obdobje 2024–2029. Amandmaji k dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne Republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji. Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne Republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji. Glasujemo.

odstopa Monike Pekošak s funkcije poslanke Državnega zbora. V skladu z drugim odstavkom 202. člena Poslovnika državnega zbora vas obveščam, da me je poslanka Monika Pekošak danes, 26. aprila 2024, pisno obvestila, da odstopa s funkcije poslanke Državnega zbora. Tako ugotavljam, da Moniki Pekošak v skladu s šesto alinejo prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih

O tem bom takoj obvestila Državno volilno komisijo in jo zaprosila, da v skladu s 17. členom Zakona o volitvah v državni zbor sporoči Državnemu zboru, kateri kandidat oziroma kandidatka bo postal poslanec oziroma poslanka za preostanek mandatne dobe namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat. Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo in predlagala potrditev mandata ter o svoji ugotovitvi poročala Državnemu zboru. Na podlagi 112., 200. in 201. člena Poslovnika Državnega zbora se Državni zbor torej seznani še z naslednjim sklepom: Ugotovi se, da Moniki Pekošak, ki ji je prenehal mandat poslanke, preneha funkcija podpredsednice Odbora za finance. Dovolite, da se v imenu nas vseh spoštovani kolegici najlepše zahvalim za dosedanje delo in ji zaželim veliko uspeha tudi pri nadaljnjem delu. S tem zaključujem 19. sejo Državnega zbora. Želim vam lep dan in tudi lep naslednji teden, če boste kje na počitnicah, pa tudi, če ne boste, seveda. Hvala